Ovo je zapravo izmena člana 120 – spoljni tranzit, odnosno posebne odredbe, to je nadnaslov, a naslov iznad ovog člana je – Postupak tranzita na području treće države. Sad imamo opet epohalnu promenu, u stavu 2, zapravo posle stava 1. dodaje se drugi stav: „U slučaju iz stava 1. tačka 2. ovog člana, postupak se smatra prekinutim“, tako je pisalo, „dok se roba nalazi na teritoriji treće države“. A vi ste sada, umesto da se postupak smatra prekinutim, rekli da se postupak smatra suspendovanim dok se roba nalazi na teritoriji treće države. U pravnom smislu i u smislu odredbe ovog člana, odnosno ovog stava, nema isto značenje termin „prekinuti“ i „suspendovani“ postupak.Kao pravnik, ja mislim da se ovde zaista radi o prekinutom, o prekidu postupka, a ne o suspenziji postupka. I ovo nije smelo da se desi. ovo nije smelo da se desi. Opet problem – ili lošeg prevoda sa engleskog ili opet neki loš pravnik. Ja više ne znam u šta da sumnjam. Sigurna sam apsolutno da vi sve ovo radite po nalogu iz Evropske unije, kao što sve radite u Vladi po nalogu Evropske unije, rekoh već – oni okom, vi skokom. To je jako loše po državu Srbiju.S druge strane, u ovolikoj ekspanziji kupljenih diploma, od predsednika države do Jorgovankinog doktorata, do raznih službenika po službama… Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Milan Ševarlić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Pa da, ovo je „Generalno obezbeđenje“ sad je „zajedničko obezbeđenje“, ono što je nekada bilo - i koje upravi carine dokaže, sad se menja – ili za koje carinski organ sazna. To je ono, baci ruku u pola šest. Kako je saznao? Vrabac-Podunavac proleteo pa mi rekao. Ne može carinski postupak tako da se reguliše. To je jedan od vrlo rigoroznih postupaka, za sve postoji pisani trag, pisani dokaz. Ovde kod vas to sve đuture može da prođe, jer je to uslov da mi uđemo u Evropsku uniju.Samo da znate, nemoj da žurite. U ovom četvorogodišnjem periodu obećanje je da dođemo do pred vrata EU, ne tamo, daleko bilo, tamo nema mesta, nego do pred vrata. Tako da nemate potrebe da žurite. Čim ovoliko žurite, vi snižavate svoju pregovaračku poziciju, svoju cenu. A ovako nekritički da unosite loš prevod u naš divan, predivan jezik, gde je sve jasno, nepotrebno je. Niko neće da vas pohvali. Vi mislite da vas ovi iz Brisela ozbiljno hvale. Ne. Oni vas pro forme hvale. Znate zašto vas hvale? Evo, da vam objasnim – mnogo bolje oni znaju nas nego što mi znamo za sebe.Od 1941. do 1945. u Beogradu stradala samo dva okupatorska vojnika, hiljada Srba potkazivalo Nemcima sve. To isto imamo i danas. Kada dođe stranac ovde, svi se lepo otvore. Još ako donese malo „parinje“, veselo. Potkazuju jedni druge, da čine štetu, da komšiji crkne krava. Oni znaju naš mentalitet. Ne nasedajte na to. Oduprite se ako možete.

neprecizno definišete, odnosno dajete veća ovlašćenja Vladi, ali ne navodite koje su to posebne okolnosti kada može privremeno zabraniti upotrebu zajedničkog obezbeđenja u spoljnom tranzitu. Tako da, mislim da bi kao u sledećem stavu 9, gde ipak imate neko preciziranje, to trebalo i na član 8. precizirati. se sve, naravno, donosi u skladu sa usklađivanjem pravnih propisa sa propisima EU.Međutim, tu je ključni problem što mi nikada nećemo ući u EU. To je za nas idealno i dobro, ali šta ćete vi ljudi da radite? Šta će građani Srbije da rade išta će država Srbija da radi što propadosmo na tom putu u EU, u koju nikada nećemo ući jer će se EU raspasti, niti ima nameru da se proširuje? Tako da, džabe sve radimo, džabe krečimo.Dužni ste odgovor na pitanje koje je postavio poslanik Krasić malopre – kako se ovaj carinski zakon odnosi prema teritoriji Kosova i Metohije? Na sve imate odgovor, stalno se javljate, ja se nadam da će se neka ptičica u poslaničkom klubu SNS javiti i po tom pitanju, pa nam odgovoriti kako carinski zakon tretira Kosovo i Metohiju i tu teritoriju.

Raspale oni po EU, te prepisujete zakone, te ovo, te ono, a svi žele da imamo standard, pa čak i oni kao što je standard u razvijenim zemljama EU. Sad, još

Znači stoji da su to uređene zemlje. E, sad, znači valjda i Srbija treba da bude uređena zemlja. To da li ćemo ući u EU ili ne, ostavite to pregovaračkom timu koji taj postupak vodi ali zakone koji su dobri i koji garantuju pravnu sigurnost svim građanima i svima onima koji žele da učestvuju u nekom poslu u Srbiji, ne vidim šta vam smetaju. Ili želite da budemo u haosu, anarhiji, da nemamo državu, to me čudi, pogotovo što takve diskusije ima pravnik. Definica prava je zašto se zakoni donose, pa da se urede neke oblasti i da se ljudi ne svađaju.

govore.Znači, mi našu državu uređujemo po jednom modelu ne da bismo bili članovi EU nego na prvom mestu zato što je o dobro za naše građane i za našu državu. Znači, da imamo određenu pravnu sigurnost i doslednost svega onoga što se ovde dešava. Samo na taj način možemo da omogućimo da se Srbija ekonomski razvija, a da građani imaju zaštitu države i to svi podjednaku, a ne kao što je do sada bilo da su samo oni koji su imali novca imali zaštitu države, a oni koji ga nisu imali bili su laka meta za one koji reše da se dočepaju neke njihove imovine, kao što je to bilo u privatizacijama od 2001. do 1012. Reč ima ministar Aleksandar Antić. **Aleksandar Antić** Naravno, vrlo je interesantno pretpostavljam i za ovaj ambijent i ako nas neko gleda imati ove populističke komentare ali predložili ste uvaženi kolega, vaša poslanička grupa, 43 amandmana na ovaj zakon. Pa, pomenuste li vi u nekom od amandmana Kosovo i Metohiju? Ne, svi vaših amandmani su bili briše se. Ova Vlada svakog dana se bori da Republika Srbija bude prisutna na KiM u meri u kojoj je to moguće i da pomogne ljudima koji tamo žive, a vaši amandmani su – briše se. Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč?

To naše uređenje države u skladu sa civilizovanim društvom EU koštalo je da 75% robe iz uvoza i da smo predali sopstveno tržište i da smo doveli ekonomiju tu gde smo je doveli. Zato smo mi danas i ostali siromašni zato što smo upravo sve prepustili strancima.

o unutrašnjem tranzitu, pojmu unutrašnjeg tranzita i načinu kretanja robe. Tako je naslov ovog zakona i u drugom stavu se kaže – kretanje robe iz stava 1. ovog člana može biti u okviru postupka tranzita pod uslovom da je takva mogućnost predviđena međunarodnim sporazumom.Ovde je mala nejasnoća kod vaše izmene zakona. Ovo je, dakle, osnovni tekst, ali vi sada kažete kretanje robe iz stava 1. ovog člana može biti u okviru postupka unutrašnjeg tranzita pod uslovom da je takva mogućnost predviđena međunarodnim sporazumom. Tranzit je prevoz robe iz jednog mesta u drugo. Zašto ste sada ovde ubacili unutrašnji tranzit, a očekujete da je predviđen međunarodnim sporazumom.Iskreno, nije najrazumljivije, nije ni u vašem obrazloženju, jer vi samo kažete da pored toga što usklađujete zakon sa propisima EU, usklađujete i sa našim propisima, pa evo, molim vas gospodo ministri protrljajte malo oči, probudite se i kažite nam sa kojim našim unutrašnjim propisom je usklađen ovaj stav 2. člana 125. Takav propis ne postoji ali ako ste već to napisali možda ima negde nešto što mi ne znamo, pa budite ljubazni da nam to objasnite, jer je nemoguće da nešto može je nešto vezano za unutrašnji tranzit, za unutrašnji prevoz robe od jednog mesta do mesta B, da to mora biti regulisano međunarodnim sporazumom. Ili to zaista ima veze sa tom vašom EU koja nam ovakve opasne Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite **Vladimir Orlić** Hvala lepo. Pozivam da se ne prihvati. Slušao sam obrazloženja prvo zato što ne smatram relevantnim obrazloženjem da neko ima nejasnoće. Očekujem da ima određeni predlog zato što mu je vrlo jasno šta želi da postigne. To je prva stvar.Druga stvar, zato što, kako smo čuli smo tu gde smo, apsolutno ne smatram za bilo kakav razlog rečenicu te vrste od nekog ko stvarno ne zna gde se nalazi. Hvala. Radeta** Ovo je valjda trebala da bude uvreda. Ne znam ko ne zna gde se nalazi, jer vrlo znam gde se nalazim za razliku od ovog gospodina …(Vladimir

što sada imamo veliki uvoz iz zemalja EU već je kriv jedan gospodin koji je bio ministar u Vladi Vojislava Koštunice koji se zvao, čini mi se Predrag Bubalo. Taj gospodin je sve fabrike zatvorio i onda je jednostavno zakon ponude i potražnje kada nemate fabrike negde morate da nabavite neku robu.Kada robu.Kada je neko tako veliki patriota, šta on traži sa političkom strankom koja je upropastila sve fabrike u Srbiji. Znači, apsolutno sve. Privatizaciju je radio gospodin Bubalo, a pre njega Vlahović. Tako je, pa šta ćete onda s njima. Kako niste s njima? Nemojte tako, nemojte da krivite Carinski zakon što su fabrike zatvorene,

Znači ne vidim razliku i oni su se predstavljali za najveće patriote ali su zato upropastili SRJ, pa su upropastili državnu zajednicu Srbije i Crne Gore i na kraju je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost sve pod njihovom vlašću.

Evo, gospodin Nedimović je bio u toj stranci, ali nije on odgovoran što je DS radila u to vreme, pa ne može se njemu spočitavati, iako je on iz istog mesta kao i Bubalo.Evo, zajedno ja i gospodin Arsić mislim da možemo da se složimo oko jedne stvari, da ta lica koja su upropastila Srbiju, koja su nam haos nanela u postupku privatizacije, koja je krenula, znači, sa Agencijom za privatizaciju, sa Bubalom, sa Đunićem, sa Sinišom Malim, rekao

da se podnesu krivične prijave i da se sprovedu postupci do kraja, a ne kao u slučaju Mlađana Dinkića, da obustavi. Tužilac koga je postavio šef BIA, on obustavlja postupak. Pa čak i premijer, odnosno predsednik Vlade kritikuje te postupke, kritikuje, kako kaže, nema odgovornosti Dinkića i Karića, ako njih nema, koga ima? Ja sam ovde prozivao Mirjanu Labović koja je veštačila u slučaju Bogoljuba Karića, da je nekompetentna, da je kupila diplomu, i Ministarstvo pravde ne reaguje po tom pitanju.Ajmo onda, ako ste i vi saglasni, kao što sam i ja saglasan, da neko mora da odgovara za sve što se nama desilo u prethodnom periodu, za sve te kvazi privatizacije, za sve što je opljačkano i oteto od ovog naroda, za celu tu situaciju, da je 800 hiljada ljudi ostalo bez posla, i da smo mi danas u materijalnom položaju u kome se nalazimo. Ne može da ostane paušalno prepucavanje u Skupštini, nego mora da dobije neke epilog i konačno moramo da uspostavimo sistem odgovornosti,

Vidite sada ovu zamenu teza. Ajmo sada redom. Nabroja čovek imena, pa Zakon o privatizaciji predložila su dva mangupa - Vlahović i Bubalo, i upropastili su sva preduzeća zato što je vrednost kapitala cenjena na osnovu knjigovodstvene vrednosti imovine. Jel tako? E, sada, kakve veze sa tim ima Agencija za privatizaciju? Ona sprovodi zakon. Bitno je ko zakon donosi i ko ga predlaže.Sada, to što ste vi sada na listi sa poslanikom koji je učestvovao u donošenju tog zakona, postavite sebi pitanje šta tražite sa takvim čovekom. Sada, to što ste na listi sa poslanikom koji je išao kod Miškovića, verovatno da popije kafu, sa vaše liste, taj isti koji na međunarodnim skupovima napada državu da je korumpirana, to se ne radi. To može ovde, ali ne može na međunarodnim skupovima, i u ovom mandatu

ne može da važi cilj opravdava sredstvo. Znači, vi ste jednostavno bili spremni da se udružite i sa đavolom da biste ušli ovde, a mogu da zamislim s kim bi ste bili spremni da se udružite da bi vladali Srbijom. A, to s kim se sada družite samo nas vraćate u period da ponovo neki drugi Bubalo i neki drugi Vlahović, rasprodaju ovo malo državne imovine što je ostalo.

Tako da, molim vas, iznosite činjenice. Pola sedam je, vodimo raspravu, već ko zna koliko dugo. Pretpostavljam da ste se već umorili, zbog toga vam je promaklo to. Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr. Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, i zajedno narodni poslanici DS.Reč ima Zoran

a to je povezano, samo da znate.Samo da vam kažem, u članu 22. ostao je gotovo isti tekst koji je bio, samo što je izbačena reč da je domaća roba namenjena izvozu. E, to što je izbačeno bitno menja suštinu sada ove odredbe i dovodi u pitanje da li to uopšte može da se radi u slobodnim zonama.Što se tiče ovog člana 23. ja mislim da je ovo pisao direktor Luke Novi Sad. Ovo što ste ugradili ovde, otprilike ispada ovako, kao da se čuva roba za šverc. Kad pročitate ovaj tekst, samo zamislite u glavi

Zar vi stvarno očekujete da iz Brisela dođe nešto dobro? Oni još nisu završili prljav posao.Poslednje što će da bude ovde, što traže od nas, to je insajder koji će da potpiše. Vodite računa o tome.

član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo

Jovanović** Ovaj se član odnosi na član 195. osnovnog zakona, a to je dopremanje robe smeštene u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu u carinskom organu. Potpuno, kao što smo rekli u obrazloženju, bespotrebna koja ništa neće da poporavi ili poboljša ovaj Predlog zakona.Ovde imamo jedan stav u osnovnom članu 195. koji ste možda trebali najpre da tretirate, a niste, koji kaže da na zahtev zainteresovanog lica carinski organ će proveriti da li je roba koja je smeštena u slobodnu zonu ili u slobodno skladište domaća ili strana roba. eventualna mogućnost zloupotrebe o kojoj je malopre govorio gospodin Krasić. A ovo je idealna prilika, i sada ste vi ostali samo, kolega Nedimoviću. Bili ste u to vreme narodni poslanik u Narodnoj skupštini, kada smo doneli zakon, kao i gospodin Arsić, o slobodnim zonama u Srbiji. NJih za sada ima 14. To je nedovoljno iskorišćen potencijal.Na ono Arsićevo pitanje kako mi možemo da stvorimo jednu fabriku koju su zaista ovi žuti, čiji ste vi sledbenici, uništili, pa gospodine Arsiću, što ne koristite slobodne zone?Evo, vi ste iz Požarevca, Smederevo vam je ispred nosa, što se kaže. Koliko još potencijala tamo ima i slobodnih kvadrata u u tom području i kakvo je to mesto? Kada govorimo o tome, mogu da pričam o slobodnoj zoni Lapovo, i Kragujevac, i Užice, nemam vremena, vrlo je kompleksna tema. Evo, izvolite, dovedite strane investitore. Bojite se kineskog i ruskog kapitala. Kineske kompanije, bile su vaše kolege samnom pre nepunih mesec dana u Sudžoou, jednom od najvećih industrija parkova u Kini, spremne da dođu u Srbiju i da investiraju slobodne carinske zone. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala puno.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite. Pravo na repliku, više puta spomenut.Vidite to i jeste problem Srbije i ovih što stalno pričaju kako nama stranim investitori ne trebaju. Potencijali Srbije su mnogo veće nego što su njene potrebe za tom robom i uslugama koje se proizvode. Problem jeste što su proizvodne celine i lanci pokidani. Nešto za vreme sankcija, a najveći deo za vreme privatizacija do 2012. godine, tako da smo ostali ne bez proizvoda, nego nemamo potencijal da plasiramo ono što se napravi. I, onda je krenulo jedno potpuno urušavanje i zato su i nama potrebni oni koji imaju tržišta i koji bi hteli da investiraju u Srbiju da bi, naravno, ostvarili svoj ekonomski interes, a i mi ostvarujemo svoj ekonomski interes kroz upošljavanje naših kapaciteta i resursa koje imamo.Nemam ništa protiv i nisam gadljiv ni na jedan vid kapitala koji dolazi iz bilo koje zemlje. Samo mogu da kažem da se, recimo, u Kostolcu koji je na nekih 11 ili 12 kilometara od Požarevca, koji pripada teritoriji grada Požarevca, pravi jedan potpuno novi blok i jedna termoelektrana koja je kineske tehnologije, sa kineskim kreditom, koji je jako povoljan, a mogu da kažem da će Srbija sa izgradnjom te termoelektrane imati najmoderniju termoelektranu u čitavoj Evropi.Znači, mi želimo da sarađujemo sa svima. To je naše pravo. Nećemo da određujemo ili da blokiramo ničiji kapital. Naš je interes da sarađujemo sa svima. Problem jeste samo da stvorimo uslove u državi, da možemo da privučemo što više investitore i zato i donosimo ove zakone.Kada se napadaju te priče oko puteva, završavam kolega Marinkoviću, samo malo, kada nemate put, nemate saobraćajnu infrastrukturu, niko ne želi kod vas da dođe ni da ulaže, čak i oni ljudi koji su se rodili u nekim naseljima koji nemaju asfaltni put, napuštaju ta naselja, a zamislite da dovedete nekog sa strane a nemate put, prugu ili luku. Izvolite. **Nataša Jovanović** Vi ste mene, kolega Arsiću, pomešali sa nekim. Replicirate meni i govorite nešto što apsolutno nema veze sa mojim izlaganjem. Čak sam govorila suprotno o tome o čemu ste vi sada pričali, a to je da niste sposobni i ova Vlada da iskoristite potencijale i mogućnosti koje se ovako na izvolte nude, jer novi kineski put i projekat na Balkanu i Evropi upravo daje tu mogućnost o kojoj sam ja pričala, a to je da se u tim carinskim slobodnim zonama, preko kompanija koja bi otvorila nova radna mesta, upravo izvozi roba na tržište u zemlje gde oni to već čine, a Srbija je za njih idealna zbog toga što nije u EU i, bez obzira što oni nikada otvoreno neće reći, izuzetno im je drago zbog toga. Zahvaljujući njima mi imamo i, juče smo, da li je tako, potvrdili dodatni zajam za Koridor 10, imaćemo i novu Železnicu, kompletnu infrastrukturu upravo kreditima naših prijatelja, kao što je kredit Azerbejdžana za dovršetak Koridora 11. Nemojte da vršite zamenu teza.Šta je to stiglo, molim vas, tako krupno i veliko od vaših prijatelja sa zapada, već ste im poput Dinkića to uradio u Kragujevcu dali po 10 hiljada evra za svako novootvoreno radno mesto. Rusija nas ne ucenjuje. Na taj način svojim ponuđenim stranim investicijama, isto tako, ni naši kineski prijatelji. Prema tome, kada se meni obraćate ili bilo kome od srpskih radikala, onda baratajte činjenica i onim za šta se mi zalažemo, a to svakako nije srljanje i dalja propast ulaska Srbije u EU.

Ako je ova Vlada nesposobna da rešava probleme i da uvuče investitore u Srbiju, evo, šta je sa „Sartidom“? Najveći problem srpske privrede.

sarađuje i sa EU, i sa Ruskom Federacijom, i sa Kinom, i sa Amerikom, i sa drugim zemljama, sa svima onima koji hoće da sarađuju sa nama. Dok druga strana, kaže – ne, samo sarađujte sa Rusijom i Kinom. Nismo baš mi u toj situaciji da možemo baš toliko da uslovljavamo. Možemo samo da ne dozvolimo da budemo poniženi i ništa više. Znači, sarađivaćemo sa svima zato što je to na prvom mestu, u našem interesu. Nisam gadljiv ni na jedan kapital koji dođe u Srbiju, koji otvara nova radna mesta. Manite se te priče – plaćeno je jedno radno mesto 10 hiljada evra i plata 200, 300 evra. Taj novac, svaki dinar koji se uloži u novo radno mesto, više puta se multiplikuje u prometu i dohotku.Možete slobodno da se udarate po glavi. Možda je bolje da udarate u zid, ali kada radniku isplatite platu, tu se taj krug ne završava, nego taj radnik ide i taj novac troši za neka dobra ili usluge, pa i onaj koji prodaje ta dobra i onaj koji proizvodi ta dobra i onaj koji vrši uslugu, takođe, zarađuje za platu

Hvala. u Srbiji. Tako nešto smo upravo uradili u Novom Sadu i proširili slobodnu zonu u Novom Sadu i upravo zato u Novom Sadu danas imamo dve nove investicije američkih kompanija „Lir“ i „Delfa“ i koje već zapošljavaju tri hiljade ljudi, a zaposliće pet hiljada ljudi. Meni je

Dakle, 11 hektara slobodnog, opredeljenog zemljišta po Zakonu o slobodnim carinskim zonama je na području Novog Sada. Uopšte nisam rekla da to nije urađeno uopšte, ali nije dovoljno. Pre toga su „Delfi“, ne zaboravite, bili u Rači pre nego što je došla „Jura“. Da li je tako? Bio je jedan strateški ugovor tadašnje „Elektro“ Rače sa kompanijom „Delfi“.Što se tiče kolege Arsića, gospodine Arsiću da nije bilo našeg predsednika da kroz konferenciju za novinare i obraćanje javnosti, tri ih je imao zaredom, podigne to na najviši mogući nivo, što se javnosti Srbije tiče, vi biste „Esmarku“ ovako na izvolte dali smederevsku „Železaru“. To je već sve bilo dogovoreno. U poslednjem trenutku ste pod takvim pritiskom, a pre svega zbog činjenice da je on izneo podatke na koji način bi nas opljačkali… Kirbi vas je na to nagovarao. Znači, mi smo Znači, mi smo uspeli to da sprečimo.Naši kineski prijatelji, jer tamo sam bila pre nepunih mesec dana su prepoznali svoj interes na tom novom kineskom putu i odlučili da upravo u Srbiju ulože baš zbog naših tradicionalnih, prijateljskih veza, baš zbog resursa koje imamo, kvalitetne radne snage i zbog činjenice da je to samo prvi projekat i početak u njihovim daljim investicionim ulaganjima za koje će se opredeliti u narednim, verujem, ne samo godinama, već decenijama. Pa evo, premijer Aleksandar Vučić ima dovoljno dobrih rezultata da podeli nešto i sa vama.

konkretno govori o smeštaju robe u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu i kaže da to skladištenje nije vremenski ograničeno, za određenu robu, iz člana 191. kaže stav 1. - koja je obuhvaćena posebnim merama poljoprivredne politike, mogu se propisati posebni rokovi smeštaja.I to naravno jeste logično i mora tako da ali ovo moramo da povežemo sa članom 193. gde ste predvideli da carinski organ može pregledati robu i sprovesti druge mere carinskog nadzora nad robom, to je ranije pisalo, koja ulazi, izlazi ili ostaje u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu.Vi ste sada samo napisali da carinski organ može pregledati robu, a izbrisali ste da može sprovesti i druge mere carinskog nadzora nad robom. I to nije dobro. To nije dobro i jednostavno ne može čovek da razume zašto vi ne želite da se sprovode sve mere carinskog nadzora nad robom koja ulazi, izlazi ili ostaje u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu.Naravno, i ovo gde je predviđeno da za obavljanje pregleda iz stava 4. zapravo, ovog prethodnog stava, biće lice koje odredi carinski organ i on predaje tom organu, ili mu stavlja na raspolaganje primerak prevozne isprave kojom mora da prati robu koja ulazi ili napušta slobodnu zonu.Ali opet ostaje i u kontekstu ovog poslednjeg stava pitanje - zašto ste brisali mogućnost da se sprovodi carnski postupak, mere carinskog nadzora nad robom koja ulazi ili ostaje u slobodnoj zoni ili u slobodnom skladištu? član 26. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici DS.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici DS.Da li neko želi reč?Reč Radeta. **Vjerica Radeta** Član 27. zapravo se odnosi na član 199. osnovnog zakona i govori o domaćoj robi obuhvaćenoj posebnim merama poljoprivredne politike i ova materija se reguliše već počev od člana 196. i vi ovde govorite o postupcima koji mogu biti preduzeti bez posebnog odobrenja, a odnose se na mere za poljoprivredne proizvode, i ne znam zašto ste sada umesto - ti postupci, napisali – ta postupanja. nije baš nešto u skladu sa srpskim jezikom.Kada se govori o poljoprivrednoj politici, odnosno politici poljoprivrednim proizvodima i skladištenjima na carini poljoprivrednih proizvoda, kada su pitanju oni proizvodi koji se iz Srbije izvoze onda bi bilo dobro zaista da se maksimalno usresredite i da maksimalno koristite slobodnu trgovinu koju imamo sa Ruskom Federacijom i onda vam ova skladišta tako reći ne bi ni trebala. Roba bi samo prolazila tranzitom, ali onim pravim tranzitom, a ne ono malopre što ste rekli tranzit u unutrašnjem saobraćaju.Sve ono što se u Srbiji proizvede i sve što još može da se proizvede kada bi se država više pozabavila rešavanjem problema srpskog seljaka, sve što bi se proizvelo moglo bi se bez ikakvih problema prodati na rusko tržište i onda bi svakako bio u tom slučaju primenjen ovaj zakon sa ovim kratkim rokovima kada je u pitanju skladištenje poljoprivrednih roba. Hvala vama. Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković,

Ovaj član se odnosi zapravo na član 200. osnovnog zakona i on govori o posebnim uslovima stranih roba i domaćih roba koje se mogu koristiti ili upotrebljavati u slobodnim zonama i slobodnim skladištima i ovde u prvom stavu ovog člana stoji da je to osim u slučajevima iz člana 198. i 199. 199. ovog zakona i onda vi ničim izazvani umesto toga da je to u posebnim slučajevima kažete – u okviru postupka i oblika postupanja iz ova dva člana. Zaista potpuno nakaradna konstrukcija reči, a ništa ne znači, niti bilo šta menja suštinski u ovom zakonu.Ovaj zakon takođe predviđa, odnosno ovaj član, stav 1. ovog člana ne isključuje upotrebu ili potrošnju robe čije je stavljanje u slobodni promet ili privremeni uvoz ne bi li imalo za nužnu posledicu primenu uvoznih dažbina ili mera u okviru poljoprivredne ili trgovinske politike, osim ako je odredbama koje se odnose na zalihe drugačije propisano.U tom slučaju nije potrebno podnošenje deklaracije za stavljanje u slobodan promet ili privremeni uvoz, osim u slučaju kada se količina robe otpisuje od kvote ili tarifnog maksimuma. Mi mislimo da ovo nije dobro i da ne treba da bude i u ovom slučaju da je neophodno da je potrebna deklaracija, da je neophodno donošenje deklaracije. ne može da se nađe u slobodnoj zoni, uvoz-izvoz itd. u slobodnom skladištu bez određene dokumentacije bez određenih deklaracija itd. To jednostavno nije za igranje nigde u svetu pa ne sme i ne treba da bude ni

član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i

carinsku vrednost i obračun carinskog duga i ovo je jedan od tih članova koji apsolutno nije bilo potrebe da se menja, jer ovo što ste promenili ništa ni suštinski, ni formalno ne utiče na ovaj član 203.Prva 203.Prva dva stava ništa niste ni dirali, a onda u poslednjem kažete – ako je roba bila predmet uobičajenog postupanja iz člana 183. deklarant može da zahteva, ako je tako postupanje carinski organ odobrio u skladu sa članom 138, da se iznos uvoznih dažbina utvrdi na osnovu vrste robe, carinske vrednosti i količine robe na osnovu koje bi se iznos utvrdio u vreme nastanka carinskog duga, i onda ne znam zašto brišete - određeno u skladu sa članom 251, a pišete – iz člana 251? 251? Ne znam zašto uvodite neku novu modu, neku novu nomenklaturu? Kakav je problem bio u našim sadašnjim formalno govorim, naravno, ima mnogo problema suštinski u zakonima koji se donose poslednjih godina ili već decenija u Srbiji, ali zaista nemate potrebe da uvodite neki novogovor, neke nakaradne izraze. I ovako su vam loši zakoni, još kad ih ovako garnirate ovim lošim izrazima, onda zaista čovek se zapita o čemu se ovde radi. Hvala.Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović,

U pitanju je član 204, postupanja sa domaćom robom koja podleže merama poljoprivredne politike. Bilo je već reči u ovim prethodnim članovima o toj vrsti i ovde u prvom stavu je stajalo da domaća roba iz člana nekog prethodnog koji to reguliše, to je onaj zapravo 191. gde nismo imali nekih primedbi, ovog zakona koja podleže merama poljoprivredne politike, može se staviti u neki od postupaka ili se može odobriti njena upotreba, ako unosom u slobodnu zonu ili slobodno skladište, ispunjava uslove propisane za izvoz takve robe.Ovo robe.Ovo je bilo sasvim dovoljno i sveobuhvatno. Onda vi opet kažete da treba da u predlog izmena ovog člana, da za domaću robu, iz tog člana sada 101. koja koja podleže merama poljoprivredne politike, a koja je smeštena u slobodnu zonu ili slobodno skladište, određuje se postupanje ili upotreba koji su predviđeni propisima prema kojima je ta roba. Ovo niko živi ne razume šta ste hteli da kažete. Ovo je nešto sklepano, ne liči na rečenicu – zbog smeštaja u slobodnu zonu ili slobodno skladište.I sad, stiče se utisak da vi zapravo namerno pišete ovako nakaradno, ovako sklepano, da bi moglo što lakše da se manipuliše određenim odredbama, pa onda ono da se tumači na neko ovako, neko onako, jer ne znam zašto jednu konciznu i preciznu zakonsku odredbu menjati nekim, budi bog s nama, tekstom, a suštinski niste ništa promenili i reklo bi se i ne želite da promenite. član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Marija109/2JČ/BMJanjušević, mr Ivan Kostić i prof. dr Miladin Ševarlić, i zajedno narodni poslanici Demokratske stranke.Reč

Kao i sledeći član u kojem ćemo pričati gde takođe piše – briše se. Tako da ministar već dva puta u nedelju dana sebe dovodi u situaciju da se izvinjava. Izvinjavali ste se DS, a ja mislim da sada i Dveri zaslužuju izvinjenje. Pogotovu što to „briše se“ nije ništa loše u politici, mislim da je vrlo delotvorno - izbrišu vas kao gumicom.

molim vas, govorite po amandmanu. Ovo stvarno nema smisla.Ovo je parlament, nemojte tako da se ponašate.Reč

Antić** Uvaženi narodni poslanici, dakle, mislim, ovo je sada izvrgavanje, da kažem, izvrtanje mojih reči. Apsolutno stojim iza toga što sam u prethodnom izlaganju rekao.U ovom zakonskom projektu u kome Vlada menja veliki broj rešenja, pojedine formulacije briše, a svi amandmani koje ste vi uložili imaju samo jednu formulaciju i sva naša rešenja vaši amandmani su samo reči briše se, a ove ostale primedbe zaista neću da komentarišem. Uzeću u obzir da je 07.05 časova i da ste umorni i oprostiću vam zbog toga. Zahvaljujem ministre.Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić,

zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i prof. dr Miladin Ševarlić, i zajedno narodni poslanici Demokratske stranke.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Dosta se briše u ovom zakonu. Mi predlažemo da se izbriše ono što vi predlažete da se izbriše, a najbolje bi bilo kad bi moglo da se izbriše i ovih prethodnih pola decenije, pa i ovih prethodnih 16 godina, pa i ovih prethodnih 26 godina, ali, nažalost, ne može.Elem, pa nažalost ne možemo da brišemo šta je bilo u prošlosti, ali možemo da se okrenemo da pravimo bolju budućnost. Ja se nadam da građani Srbije imaju volju u budućnost, da što pre skinu sa vlasti ovu Vladu, ali dobro to je moje mišljenje, naravno imam pravo na njega i nadam se da će se to ubrzo desiti.Vidite desiti.Vidite liberalizacija trgovine, spuštanje, ukidanje carina, kao i precenjeni kurs dinara ugasiće i veliki deo domaćih proizvodnih pogona. To je ključni problem Srbije. E, sad, možda neko misli, kao što je uvaženi kolega Arsić, evo ga tu je, moram da ga pomenem, da bi mogao da se javi, jer ja zaista volim da vodim diskusiju sa njim, možda on misli da u Srbiji ne daju podsticaje stranim investitorima, već da strani investitori plaćaju državi 10 hiljada evra kako bi mogli da zaposle nekog. Možda on misli da ti ljudi rade u tim fabrikama za nekoliko hiljada evra, ali ne rade nažalost. To postoji samo u mašti gospodina Arsića.Uporno Arsića.Uporno postavljam pitanje – koja se država razvila od stranih investicija? Vi to ne možete da mi kažete i ne možete da mi date odgovor. Samo domaćim investicijama, gospodine Arsiću, i mi treba da podstičemo domaće investicije, da podstičemo njihovu mogućnost da tehnološki napreduju, da razvijaju sopstvenu proizvodnju. Meni je žao što nema ni kolege Đukanovića koji me je jednom oduševio,

ja kolike su plate zaposlenih i kod domaćih i kod stranih investitora. Ono što je problem, jeste što vi stalno spominjete strane investitore i imaju svi iste uslove. Svi iste uslove. Znači, i strani i domaći.Problem jeste, što mi nemamo dovoljno domaćih, ne možemo da ih stvorimo. Da li treba država da bude poslodavac? Ja mislim da ne. Pokazalo se u sistemu koji smo imali do devedesetih godina prošlog veka, da to baš i nije najsrećnije rešenje. Znači, ne može država da bude poslodavac.Sada, ako nemate dovoljno domaćih industrijalaca, šta ćete da uradite? Pa, da pozovete još nekoga da investira u vašu zemlju. Da li će Srbija industrijski da se razvija? Da, hoće. Potpuno sam siguran u to, zato što sad jesu teška vremena, ali moramo da počnemo problem da rešavamo. Što pre počnemo da ga rešavamo, pre ćemo i da ga rešimo i lakše ćemo da ga rešimo.Počeće i ovde mnogo ozbiljnije da se bave biznisom i domaći investitori. Šta je najveći problem bio do sada? Zato što su se ovde uglavnom bavili uslugama, znači najveći investitor je bio Mišković, koji je kupio „Maksi“, „Maksi“ prodao „Delezu“ i to su prikazali kao investiciju od milijarde evra, čini mi se tako nešto. Time se još i hvale.Znači, nije to investicija, investicija su nova rada mesta. Nova stvorena vrednost. To je proces i to ne može da se reši ni za godinu ni za dve. Ali, smo počeli da rešavamo. Hvala.Koleginice Janjušević je u sistemu, ali nemate vremena. Vaša poslanička grupa više nema vreme.Pa, nemate, nemate vremena, to vam objašnjavam, na naredno možete da se javite. Hvala.Reč **Vjerica Radeta** Nekoliko reči vezano za ovaj član 218. na koji se odnosi ova izmena i govori o robi na koju se ne plaćaju uvozne dažbine.Pitanje dažbine.Pitanje za predlagača, zašto ste brisali stav prvi koji je važio, evo od donošenja ovog Zakona. Koliko to je već? Desetak godina.Uvozne dažbine se nisu plaćale, između ostalog na novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji, koja se uvoz za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove, odnosno osavremenjavanje postojeće tehnologije, osim putničkih, motornih vozila i aparata igre na sreću.Zašto ste ovo sada brisali? Ovamo se busate, zaklinjete da hoćete da pomognete razvoju privrede, razvoju domaće privrede, u stvari vi ste samo spremni da dajete pare strancima. Tamo dajete po 10, 15, 20 hiljada za radno mesto, koliko ko zatraži, a ovde ukidate uvoznu dažbinu na ove proizvode koje bi svakako osavremenili nečiju nečiju proizvodnju koji bi pomogli nekome da počne nešto da radi neki privrednik naš, iz Srbije. Naravno, govorila je Nataša, ne smetaju nama ni oni koji dolaze iz belog sveta, ali ne da dolaze zato što im Vučić kaže da je ovde najjeftinija radna snaga, pa im još da 10, 15 hiljada evra po po svakom radnom mestu i onda su oni, kao neka investicija, kao ona u „Zastavi“, ali o tome ću po sledećem amandmanu, to moram da vam ispričam. član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Verica Radeta i Nikola Savić,

Ovaj amandman se odnosi na izvorni član 281. jeste to postupanje carinskog organa vezano za prava intelektualne svojine, ali ugovor sa „Zastavom“ mogao bi se i takvim nazvati, jer je tim ugovorom Dinkić koji je juče ili prekjuče, oslobođen svih optužbi, uspeo da toliko ošteti državu Srbiju, da je to zapanjujuće.Još je više zapanjujuće to da sadašnja Vučićeva Vlada koja je došla posle te demokratske Vlade, u Srbiji ništa nije promenila u tom smislu. Znam, vi biste odmah rekli da je to zatečeni ugovor i da ne može da se menja zbog tih stranih partnera itd. ali ne znam koliko javnost zna, vi ministri valjda znate, iako je taj ugovor tajan, naravno svaka tajna se otkrije pa se i ta otkrila, da „Fijat“ za zaposlene u „Zastavi“ ne daje ni jedan jedini dinar u budžet Republike Srbije na ime poreza i doprinosa na zarade.Zašto?

pre nego što se isplaćuju zarade iz budžeta se „Zastavi“ uplati taj iznos i oni radnicima isplate plate, a taj isti iznos koji su juče dobili sutra vrate u budžet i okreće se to vrzino kolo, a oni ni jedan jedini petoparac na ime doprinosa i poreza ne daju u budžet Srbije ni dan danas, a vi, Vučić i ostali, ćutite i krijete tu državnu tajnu. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Opet naš amandman briše se, na vaš predlog člana briše se. Samo toliko da konstatujem da ima dosta tih silnih brisanja.Vi ovde malopre oduzimate mogućnost da se bez carine uvozi tehnologija i oprema koja treba da se služi u proizvodnom procesu, a ne proizvodi se u Srbiji, a sa i ovde kod intelektualne svojine ukidate pravo žalbu, pa baš lepo vodite računa o interesu srpske privrede.Hteo bih da istaknem jednu bitnu činjenicu koju vi uporno ignorišete i ne možete da shvatite. Ne znam da li ima smisla da vam donesem neku literaturu pošto volim diskusije sa vama, da li znate da u zemljama OECD-a 20% bruto nacionalnog dohotka direktno učestvuje država. Jedino vi kažete da Jedino vi kažete da treba državu skroz skloniti iz svih ekonomskih tokova. To je potpuno suludo.Niko ovde ne govori da se treba vratiti u vreme komunizma, ali već kada pominjete tu SFRJ morate da znate da su tada postojali ozbiljni privredni giganti. Postojao je jedna IMT, jedan IMR, jedan PKB, jedna Prva petolekta i mnoge druge kompanije koje su bile svetski giganti onog vremena, a koji su tek, tek, ratom, sankcijama i pljačkaškom privatizacijom, koja je rađena po diktatu te iste EU upravo da bi se ubile te firme, da bi se sprečila konkurencija, ne samo na ovom tržištu, nego na nekim inostranim tržištima, potpuno devastirala i upropastila industriju Srbije.To je jedan suštinski i ključni problem. Nije samo „Fijat“ da ne plaća ništa od dažbina Republici Srbiji, pa ne plaćaju ni mnoge druge kompanije. Da li vi meni kažete da je „Vip telekom“ došao ovde da bude mobilni operater i da pravi tolike gubitke. Kolike gubitke ima? Hajde da pogledamo završne račune. Hajde da pogledamo završne račune gomile tih stranih kompanija koje su ovde dobile povlašćeni položaj, ne samo tih 10 hiljada evra, nego gomilu drugih stvari i gomilu drugih povlastica. Svi imaju negativne bilanse, samo iznose novac iz zemlje.

sa jednim, mogu da kažem, zakonom koji je napisan za Miroslava Mišković, Zakon o deviznom poslovanju, da bi se amnestiralo za sve one špekulacije koje su rađene 2008, 2009. i 2010. godine. Napisan je čini mi se oktobar-novembar 2011. godine.E sad, kako to vole neki da se hvale, dohodak u zemljama OECD-a je 20% u državnom vlasništvu. Verujte da ni kod nas nije manje. Pogledajte samo koliki dohodak pravi Elektroprivreda Srbije. To su one strateške grane kojih ni jedna zemlja neće da se odrekne. Nemojte to da uzimate kao parametar.Meni se jako sviđa jedan taj koncept kad neko kaže IMT, IMR, „Zmaj“ itd. Nije to trebalo da se uništi, ali to nije ni imalo šanse da preživi u onom obliku u kakvom je postojalo. Možete da odmahujete koliko god hoćete, Josip Broz Tito nije pravio „Zastavu“ da bi izvozio automobile, nego da ih ne bi uvozio, nije pravimo IMT i IMR da bi izvozio traktore, nego da ih ne bi uvozio, i „Zmaj“ isto tako kao poljoprivredne mašine, da ne nabrajam dalje.To tržište koje je pripadalo celoj SFRJ se raspalo. To je početak propasti tih privrednih giganata. Zato kažem, mogli su da se sačuvaju, ali ne u onom obliku u kome vi mislite da je moglo. To više nije bilo održivo i nije bilo moguće. Raspravljati o privredi na jedan tako lak način, razumem, kolega je mlad čovek, misli da sve može, ali kad počne da rešava problem, onda će da vidi kako to zaista izgleda. Hvala.Kolega Nogo je u sistemu, ali nemate pravo, nije vas spomenuo. Veoma korektno je diskutovao po amandmanu na ono što ste vi...Hvala vam puno na razumevanju.Na član 35. amandmane, u istovetnom Na član 37. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović,

IMT i IMR i te kako imali šansu da prežive, u drugom obliku, ali samo Srbiji je potrebno 400.000 traktora i to je najbolji traktor za srpske uslove, a da ne govorim da može da se izvozi, recimo, na tržište Afrike, gde je bio i te kako prisutan.(Vladimir

nervirate. Mi prosto vodimo jednu konstruktivnu raspravu i zaslužili smo, s obzirom da smo tu 24 časa. Mislim da je ovo samo na korist građana Srbije.Ja bih vam postavio pitanje – da li znate kako se razvila, recimo, japanska „Tojota“ i kako je ona nastala? Takođe, da li znate kako se razvijala Južna Koreja? Ja vas molim da se vratite stvarno na amandman. Pustio sam ovo prvo oko IMT-a, bilo je u redu sasvim. Hvala.Vladimir Orlić, po kom osnovu?(Vladimir

nije prihvatljivo da neko smatra da je samim tim što sedi u sali Narodne skupštine zaslužio da se na njega ne primenjuje Poslovnik i da Poslovnik ne poštuje, pa samim tim i ne predlaže i ne obrazlaže ono što bi trebalo da radi u ovoj sali.Dakle, biti u ovoj sali jeste i dužnost i obaveza, ali ponašati se u skladu sa mestom narodnog poslanika ide sa tim ruku pod ruku, da ne kažem u paketu. Ko toga nije svestan, potpuno je promašio kada je izrazio želju da se bavi poslom narodnog poslanika. Mada, ako ćemo iskreno, promašio je i sve ostalo. Hvala lepo. Hvala.Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Milan Ševarlić, i zajedno narodni poslanici DS.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Radi se o članu 288, prodaji carinske robe, propisivanju uslova i načinu prodaje. Propisano je ovo bilo i postojećim zakonom, da prodaja carinske robe može da se vrši, odnosno da se vrši posle ispunjenja uslova utvrđenih ovim zakonom, po pravilu javnom prodajom i da carinski organ može bez javne prodaje odmah prodati lako kvarljivu robu i žive životinje zadržane u skladu sa članom 298.Vi ste ovde nešto menjali, ali ovo je svakako interesantna tema, pre svega prodaje te carinske robe po pravilu javnom prodajom. Opšte je poznato koliko je malverzacija bilo i koliko ih i danas ima kada je u pitanju prodaje carinske robe, koliko se prodavnica velikih snabdeva tom carinskom robom u nekim šverc turama sa šefovima skladišta, sa carinicima itd, koliko se automobila na ovaj način proda. Dakle, ovo mora biti mnogo ozbiljnije i u zakonu regulisano, a i mnogo ozbiljnije da se radi sam taj posao.Vi ste rekli sada u izmenjenom zakonu da prodaja robe ustupljene u korist države ili oduzete u skladu sa članom, a to je ta carinska roba, vi sada nešto kao ulepšavate naziv, vrši se opet po pravilu javnom prodajom. E, to je problem. Ne može po pravilu, nego mora isključivo. Kome vi to ostavljate mogućnost da utvrđuje da li će ta roba biti prodata javnom prodajom ili neće? Umesto to da menjate, vi garnirate zakon nepotrebnim nekim rečima. Na član 37. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović,

295. i govori se o novčanim kaznama kojim će se kazniti pravno lice ako ne čuva dokumentaciju u propisanom periodu i ako propusti da u roku preveze robu putem i na način kako je to odredio carinski organ.

ovom slučaju nije adekvatna kazna. Vi inače volite da razrezujete onako vrlo visoke kazne, pogotovo za fizička lica, pa i za pravna lica u nekim situacijama, ali kada je u pitanju odnosno ne čuvanje dokumentacije carinske robe, to zaista zaslužuje ozbiljniju kaznu.Opet podsećam na ono što sam počela u malopređašnjem amandmanu, ozbiljne se malverzacije dešavaju kada je u pitanju carina, kada je u pitanju prodaja carinske robe. Kada je u pitanju izvoz iz Srbije, takođe i tu mora da se povede računa i moraju da se ozbiljno pooštre kazne. Sećate se koliko je bilo izvoznih incidenata prema Ruskoj Federaciji, kada su umesto svinjskog mesta na rusko tržište otišle svinjske kože, kada su umesto srpskih jabuka otišle poljske jabuke, pa se ugrozila saradnja sa Ruskom Federacijom, ta trgovinska saradnja i taj sporazum.Dakle, nije ovo šala, ljudi. Ovo mora ozbiljno da se reguliše i ovo mora zaista krajnje ozbiljno i savesno da se radi. zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč?Reč **Vjerica Radeta** Da, nastavljamo, pošto je ista tema, isti članovi. Zapravo, takođe se govori o kaznenim odredbama vezano za carinske prekršaje, završiću samo ono što sam počela u obrazlaganju prethodnog amandmana, dakle, u ovom slučaju i u ovim slučajevima kazne moraju biti ozbiljnije. Vi predviđate, na primer, da će se novčanom kaznom u iznosu od 100 hiljada dinara kazniti preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana, a to je taj stav gde ste rekli da će se novčanom kaznom od 200 hiljada dinara kazniti pravno lice ako ne čuva dokumentaciju u propisanom periodu.Izvinite, i preduzetnik je je pravno lice, odnosno firma nekog preduzetnika je pravno lice. Zašto bi on plaćao kaznu 100 hiljada dinara, a ovo neko drugo pravno lice 200 hiljada dinara, a radi se o potpuno istom prekršaju.Radi se zapravo o tome da se na ovaj način otvaraju mogućnosti malverzacija, muvanja sa carinicima itd. Ono što jeste boljka poslednjih godina u Srbiji i ako ste stvarno spremni da uradite nešto, da stvarno nešto konačno postavite na zdrave noge, onda je to trebalo, kad ste već menjali ovaj zakon, da uradite na jedan stvarno ozbiljniji način. Vi ste ovde imali ne znam koliko izmena zakona, 38 ili 40, ne znam koliko je bilo članova, ali, u suštini, valjda poslednji amandman, pa zato u dve rečenice da kažem, u suštini, vi ništa ovde niste promenili. Nešto je to samo bila neka šminkica. Valjda će Evropska komisija da kaže – dobro, radili ste nešto, još ste radili celu noć ovaj zakon, ima da vas hvale, reći će – eno ih svi, ko Vučić, rade danonoćno. Naravno, vi niste reč progovorili, ali, nema veze, vama se računa. naziv iznad člana i član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe

Pazite sad, gotovo zvuči kao šala. Dakle, rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije do dostizanja punopravnog članstva u Evropsku uniju.Dalje, uniju.Dalje, tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije, itd, pa imamo pitanje – da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik. Odgovor je – ne.Dakle, pošto piše i to da saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti u stvari znači da su to nama konsultanti i pisali.Da dodam još to da „Dveri“ zaista nemaju ništa protiv saradnje sa Evropskom unijom, sa svakom državom članicom, ali na ravnopravnom osnovu, a ne prema ucenama i prema stalnom usklađivanju prema njihovim uslovima. Više će nas poštovati, više će Srbija da postigne ako sebe reformiše i unapredi, a nikada ne stupi u Evropsku uniju, a to znači i nikada ne uskladi ovaj zakon. Hvala.

Ja.)Nemate vremena. Vaša stranka nema više vremena. Nema ni ovlašćeni, niti imate ovo vreme koje pripada stranci. Možete se javiti samo kao predlagač.

Samo se strpite malo, molim vas.Na član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić,

i najava u ovom članu da će danom početka primene odredaba člana 367. i 34. ovog zakona prestati da radi Komisija za žalbe Uprave carina.Iz ovog zakona, odnosno osnovnog zakona koji menjate, nije se stekao utisak da je ta Komisija za žalbe Uprave carina neko posebno telo, neki poseban organ, nego da je to komisija u okviru Uprave carina. Ali, iz stava 2. ovog člana, gde kažete da će danom početka primene odredaba ovog ovog zakona Ministarstvo finansija preuzeti od Komisije za žalbe Uprave carina zaposlene, prava i obaveze, predmete i arhivu sa stanjem dan.Dakle, ipak je postojao neki poseban organ. To je kao u onom prethodnom zakonu, da li je Ministarstvo finansija nezavisno, pa ste vi, evo i ovde procenili da jeste, pa će Ministarstvo finansija da se da se bavi ovim poslom, ali, mislimo da nije bilo potrebe da se to izmešta iz Uprave carina.Naravno, to je svakako trebalo da bude dvostepeni i to nikako nije sporno, ali verujte biće to mnogo razvodnjeno kada ode do ministarstva, kada se formira tamo opet neka nova služba, neko novo kako volite da kažete nezavisno telo što je van pameti u ministarstvu, pa nezavisno. Ali, dobro vi to propagirate i odmah ste rekli da predmete u kojima nije okončan postupak preko Komisije za žalbe,

član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, i zajedno narodni poslanici DS.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Ovaj naš amandman na član 41. je logičan sled prethodnih amandmana jer smo mi svojim amandmanima tražili da se brišu svi predloženi članovi, odnosno drugim rečima mi smo na taj način pokazali svoj odnos prema ovom Predlogu zakona i zapravo pokazali da mi mislim da ovaj zakon ne treba da se donese. Pored toga interesantno je da je i ovaj Predlog zakona raspravljamo u okviru onih 27 objedinjenih zakona i odluka objedinjenih u jednu tačku dnevnog reda i da je to bilo po hitnom postupku.Onda bez obzira na takvu hitnost i na tu navrat–nanos raspravu i ove noćne amandmane itd, ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, što je, hvala Bogu, jedina, valjda, stvar potpuno ustavna u ovom predlogu zakona, ali se primenjuje 30. dana od dana stupanja na snagu, osim odredaba 3, 7. i 34. koje se primenjuju od 1. jula 2017. godine.Nigde kroz zakon, evo prošli smo sve članove, nigde ne postoji obaveza da će bilo šta da se uradi u roku od 30 dana da bi bio uslov za primenu ovog zakona. Onda je potpuno nejasno zašto je to moralo da se radi tako navrat–nanos, zašto je to moralo da bude po hitnom postupku, zašto o ovom zakonu nismo mogli lepo, kao u jednoj tački dnevnog reda da razgovaramo i u načelnoj raspravi, pa možda da bude i drugačijih amandmana, da se nešto briše, da se nešto uredi itd.

Kao po ustaljenoj praksi, vi odlažete primene sopstvenih zakona, doduše, ovog puta samo do jula 2017. godine, ne odlažete do jula 2018. godine, ali dobro, napredak, nema veze. Mi usvajamo ovo po hitnom postupku, radimo 24 časa, celu noć, da biste vi mogli da odložite primenu i da krene da se primenjuje od jula. To je, verovatno, vama znana logika kako ste pravili ovaj dnevni red i zašto ste ovako organizovali ovu sednicu. To služi i na čast onima koji upravljaju Narodnom skupštinom. Prosto, to je karakter i slika njihove vlasti. Očigledno se neko boji da ispuni svoju zakonsku obavezu, da dođe pred Skupštinu i da odgovara na pitanja. Ne znam zašto je Aleksandar Vučić tolika kukavica da ne sme da dođe i da odgovara na pitanja poslanika. Replika, Veroljub Arsić, izvolite. Znate, nazvati Aleksandra Vučića kukavicom često je nepromišljen potez. potez. Hajde ovako, 2014. godine počeli smo mere fiskalne konsolidacije. Imali smo izbore 2016. godine. Još uvek vrtite mantru o smanjenim penzijama i platama u javnom sektoru. Između su bili izbori i na tim izborima ste potučeni do nogu, i na sledećima ćete.Da li je čovek kukavica koji povlači nepopularne mere da bi spasio svoju državu, ekonomiju te države, ili je kukavica onaj koji je zarad političkih poena zemlju zaduživao i na nerealnim osnovama povećavao penzije i plate u javnom sektoru?

nakon cele noći koje smo kolega Nedimović i ja proveli ovde u parlamentu, uz apsolutni respekt prema kolegama poslanicima koji su bili tu i koji su učestvovali u ovoj javnoj raspravi, moram da primetim da sem dva narodna poslanika iz grupe Dveri, iz tog dela opozije nema nikoga. A o kakvom kukavičluku vi pričate? Pa, vi ste pobegli iz rasprave o ovim zakonima sa dva ministra u Vladi, a pominjete bilo kakav kukavičluk.

smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu,

ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici i izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na Glavu 1, naziv člana 1. i član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici DS.Da li neko želi reč? 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, zajedno sa ispravkom narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, i narodni poslanik Branka Stamenković.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Da ne bih ponavljao načelnu raspravu, mi smo stvarno amandmanima obuhvatili sve članove ovog Predloga zakona, sa ciljem da vas ubedimo, ako je to moguće, nezavisno od naloga koji je došao iz EU da mora ovakav zakon da se donese, jer mi smatramo da ovakav zakon uopšte nije potreban.Pazite, u naslovu zakona kaže da je ovo Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. To bi isto bilo kao kada bi se donosio sada zakon o proceniteljima vrednosti polovnih automobila.To vam deluje smešno i besmisleno. U uslovima kada je Srbija rekla da je tržišna ekonomija osnovni oblik ekonomskog razmišljanja, gde postoji sukob ponuda i potražnje ili susret ili poljubac ponude i potražnje na tržištu, nametati neke koji treba da budu na jednoj i na drugoj strani arbitri je sa gledišta tržišta neprihvatljivo. To je jedan od razloga.Drugi mnogo krupniji razlog jeste polje primene gde treba da se pokažu ovi dilberi, i oni treba da se pokažu u dve, tri oblasti, ali sve te oblasti su privatnog karaktera, pogotovo ona tačka 1. iz člana 3.Ja 3.Ja mislim da mi idemo u nešto što je nedozvoljeno mešanje. Mi nemamo potrebe da se mešamo na tržištu povodom ovih stvari, ali pošto je pri kraju, a imamo dosta amandmana, ja ću pokušati da iznesem naše osnovne teze i da pokušam da vas ubedim da povučete ovaj Predlog zakona.

istinu.Brisanje ovog člana zato što je u suprotnosti sa nekim drugim zakonima, smatrate, znači, da procena vrednosti nepokretnosti se može vršiti samo u skladu sa ovim zakonom i da je obavezna. Vidite, ova je odredba u suprotnosti sa zakonskim propisima npr. sa Zakonom o stečaju koji predviđa da se u slučaju procene stečajne mase može angažovati sudski veštak ili sa Zakonom o sudskim veštacima, na osnovu koga postupaju sudski veštaci. Tako da, u postupcima kada se traži njihova procena nepokretnosti. Tako da, mi smatramo da ovo niste dobro osmislili, odnosno samom obrazloženju zakona vi govorite da ovaj zakon donosite zbog banaka. Ja sam to postavljao pitanje uporno – dokle više da se izlazi u korist bankama? Ja sam se obradovao kad sam video da ćete doneti jedan ovakav zakon. Međutim, kada sam video obrazloženje i kada sam video samu sadržinu, moram priznati da sam bio razočaran.Evo u ovom članu 1, isključivo jednu takvu odredbu predviđate, morali biste malo da usaglasite ostale zakonske norme, i da usaglasite ovaj zakonski predlog. Sada se postavlja pitanje – zašto vi ovo donosite? Naterala vas je banka, možda vas je naterao američki ambasador. Banke i američki ambasador su vas verovatno naterali da ovo donesete, jer kako drugačije objasniti činjenicu, na koju vi ne odgovarate, a to je da 35.000 evra Vučić mesečno plaća Montgomerija, osam godina mu plaća reket. Zašto?

izviđače, pionire, šta li već ovi iz Dveri, pa vide šta radi Aleksandar Vučić. Mene zaista oduševljava kako oni to začas preklope nešto, kako to njima odgovara i kako bi to njima zvučalo.Imali smo u poslednjih četiri ili pet godina stečaj dve banke. Obe su bile državne. Jedna je Agrobanka, a druga je Razvojna banka Vojvodine. Šta se javlja kao problem? Prvo, država garantuje za sve uloge do 50.000 evra. Iz budžeta Srbije, nadam se da sluša kolega predavanje iz ekonomije, se tih 50.000 evra isplaćuje.

naduvavali imovinu koja se stavljala pod teret da bi neka ekipa podizala kredite koje nikada neće neko kaže da je to zbog banaka. Ne, to je zbog građana Srbije. Znači, isključivo zbog građana Srbije. Banka može plasmanom loših kredita da dovede u opasnost i sebe i Republiku Srbiju koja je izdala dozvolu za rad i koja će da pokriva sve njene gubitke do 50.000 Tabaković?)Nije Jorgovanka Tabaković procenitelj. Znači, Centralna banka je obavestila da se na svake tri godine radi procena vrednosti imovine koja je pod teretom. Da li imate nešto protiv? Nemojte tako.Mene iznenađuju pravnici koji žele da se država umeša u obligacioni odnos između dve stranke. Što ne Što ne kažu kako su to uradili, recimo, za te kredite u švajcarskim francima, u Mađarskoj. Jeste, Mađarska je otkupila dug jer je imala para. Mi ih nemamo, ali kao što vidite mi smo pravna država i pošto ne možemo kao Skupština da ulazio u obligacioni odnos između dve stranke u postupku, može da uđe sud, što i radi, i to je tačno.

Hvala.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? naziv člana 2. i član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici DS.Da li neko želi reč? član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nemanja Šarović, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i narodni poslanik Branka Stamenković.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Banka ima pravo na glavnicu i kamatu. Ne govorite istinu. Šalite se sa prezaduženim ljudima, kao što se šalite sa penzionerima. Znate, smanjenje penzija je ozbiljna stvar i ja se ne bih sa tim šalio i ne bih se šalio sa ljudima koji su prezaduženi kod banaka.

smo ovde izmene i dopune Zakona o korisnicima finansijskih usluga. Doterali smo do maksimuma koliko je to mogla država da interveniše na onaj način na koji ima pravo Skupština. Nemojte da pričate da može Centralna banka da se umeša. Nema pravo. Centralna banka vodi računa o zakonitosti poslovanja banaka, njenoj likvidnosti i bonitetu koji ta banka ima na našem tržištu. Znači, o tome vodi računa. U obligacioni odnos između dve stranke ni država, ni banka ne mogu da se mešaju, nego samo sud. samo sud. Meni zaista nije jasno šta vi hoćete od nas.Jedino što država može da se umeša jeste da otkupi dugove građana,

Pazite, 2012. godine kamata na kredite u dinarima je bila između 32 i 36%, a danas je 10%, sa sa deviznom klauzulom od 12 do 15%, danas je 7,5%, bez obezbeđenja, a onda kažete kako smo mi smanjili plate i penzije.

da imamo kamate sa 30% ili 35% na dinarske uloge, da imamo na deviznu klauzulu 12 do 15%, da imamo inflaciju 10 do 12%, da zadužujemo državu

Znači, svakom građaninu koji je imao kredit, makar 100.000 dinara, 20.000 dinara ostaje njemu za njegove potrebe. Ko tu ekonomsku logiku ne razume, ne može ni da razume

pobedila sa apsolutnom većinom na izborima koji su održani pre samo šest ili sedam meseci. Rezultat se računa, ne obećanja i ne demagogija. Vi se time bavite.

odlično. Ne znam koliko uvreda treba da se izrekne na račun jednog poslanika da bi mogao da dobije pravo na repliku, ali dobro, treba to staviti … **Vladimir Marinković** Ja ne bih dozvolio uvrede. Nemojte molim vas. **Srđan Nogo** Hajde da postavimo stavi ovako. Ne slažem se ni sa čim što je prethodni govornik rekao, ali da vidimo ono što on predlaže. Sudovi koji bi trebali npr. da reše to. Poljski sudovi su nedavno rešili i uradili su isto ovo što ja uporno tvrdim i što uporno ponavljam. Oni su proglasili ništavim odredbe ugovora u švajcarskim francima i taj ugovor su pretvorili u beskamatni zajam u zlotima. Poljski sudovi, molim lepo. Zašto to ne urade sudovi u Srbiji? Ne mogu. Zašto ne mogu? Zbog uticaja. Znate kakav je uticaj. Kada savetnik predsednika Republike uradi pravno mišljenje i sa tim pravnim mišljenjem se ide kod sudija, koji sudija onda sme da donese drugačiju presudu? Kada Dragiša Slijepčević kaže na Kopaoniku pred 300 pravnika svoj pravni stav, napadaju ga ti isti profesori pravnog fakulteta i mnogi koji su vezani za banke. Ima tamo na pravnom fakultetu ljudi koji se ne slažu sa tim, ali ovi koji su uzeli novac od banaka ne mogu i ne smeju.Idemo dalje. Direktor BIA zastupa veliki broj, odnosno njegova bivša advokatska kancelarija, a dok je on ranije bio advokat, zastupa veliki broj poslovnih banaka i direktno se meša i utiče u rad pravosudnih organa. Znači, direktno. Evo, neka Aleksandar Đorđević izađe i neka kaže da to nije tačno. Naveo sam mu konkretan slučaj kada je podneo lažnu ispravu njegov kolega iz kancelarije, aneks ugovora koji nije potpisala stranka u slučaju Pireus banke i jednog privrednog društva.

Gospodine predsedavajući, gospodin Krasić me stalno ometa, a evo, sada i koleginica Vjerica. Ja sam odgovorio gospodinu Krasiću, koji mi je stalno dobacivao - vreme, jer je mislio da ja imam samo dva minuta. Imamo dovoljno poslanika da imam dovoljno vremena i da pričam.(Zoran

da se vratimo na sudove, pa koliko ja znam počeli su i naši sudovi da presuđuju. Evo pravosnažno presudu imate za takav kredit. Molim? Počeli su da presuđuju. Apelacioni sud u Novom Sadu je potvrdio presudu za kredit u švajcarskim francima. Što to ne kažete? Znate vi to. Znate jako dobro, nego nećete da kažete. Politički vam nije dobro. To je razlog. Najlakše je da se kaže – direktor agencije, direktor ovaj, direktor onaj, premijer ovaj, premijer onaj. Ja kažem da možete da optužujete, ali se računa uvek rezultat, uvek se računa rezultat.Znači, kada niste uspeli da nas pobedite tada kada smo smanjivali plate i penzije, kako mislite da nas pobedite sada kada vraćamo te plate i penzije i povećavamo? član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić.Da za ustavna pitanja i zakonodavstvo je saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika, odbacio je ovaj amandman. Odbačeni amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa - član 163. stav 4. Poslovnika.(Zoran bih vam vrlo rado dao repliku, ali stvarno nema nikakvog osnova. Niti vas je uvredio gospodin Arsić, niti je njegova replika i njegova diskusija bila usmerena na vašu diskusiju, dakle, na neko pogrešno tumačenje vaše diskusije. Tako da vas molim za razumevanje.Na

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i mr Goran Čabradi.Na naziv člana 3. i član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i narodni poslanik Branka Stamenković.Reč

ispratili amandmanima i to predlozima da se jedan po jedan član brišu. Rekao je Krasić kada je govorio o članu 1. šta su osnovne naše primedbe, ali evo kada je u pitanju član 3. koji govori o primeni ovog zakona, kaže da odredbe ovog zakona se primenjuju na procene vrednosti nepokretnosti koje se vrše za potrebe i sada ono ključno, o čemu zapravo želimo i kroz ceo zakon da govorimo, da se odredbe ovog zakona primenjuju kod zaključenja ugovora o kreditu obezbeđenih hipotekom i zaključenja drugih poslova, finansijskih institucija obezbeđenih hipotekom.Dakle, ugovor o kreditu obezbeđen hipotekom, vi predviđate da licencirate nekog procenitelja vrednosti i da se on tu umeša u taj odnos između dva lica. Vi dobro znate da sve što smo pokušali da licenciramo da nešto nije dalo neke rezultate od ovog vašeg licenciranog ministra bivšeg stečajnog upravnika do koje kakvih drugih tzv. stručnjaka. To je takođe nešto što je posledica vašeg puta ka EU i odande tako izvučete ne znam ni ja kakve pojmove i kakva i kakva je svrha uopšte ko će licencirati ove ljude, ko će njima držati predavanja, šta će oni da polažu, na osnovu čega će oni biti ti koji će biti procenitelji vrednosti nepokretnosti.Sve ovo liči na notare,

Zahvaljujem.Samo da obavestim narodne poslanike, podnosioce amandmana da su iscrpeli pravo da se javljaju kao podnosioci amandmana u trajanju od dva minuta.Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

DS.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? naziv člana 44. i član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

6, naziv člana 29. i član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić, Goran Čabradi.Da li neko želi reč?

Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

Savić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Zoran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković i narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na Glavu

član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana 39. i član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da

član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana 42. i član 42. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 42. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana 43. i član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe

član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

član 31. amandman u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana 32. i član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 33. amandman u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

Miroslava Stanković Đuričić, i zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević i ostali članovi Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na Glavu VII, naziv člana 35. i član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da

član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? 38. i član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana 43. i član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč?

član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana 45. i član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri, i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?

član 47. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? naziv člana 48. i član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv člana 50.

član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Ne)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Primili

LJubenović, Momčilo Mandić, Marko Milenković i Milorad Mirčić.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .Da li neko želi reč?

član 3. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima

celini.Nastavljamo dalje.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragan Vesović,

primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika

član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić.Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Na

poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri

član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Boško Obradović i ostali poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.Da li neko želi reč? član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč?

Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, i zajedno narodni poslanici

povlačim opomenu koju je dobio kolega Lapčević u jučerašnjem zasedanju.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu

Hvala